– 14. prosinca 2005. Sukladno članku 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Nacionalno vijeće za znanost dostavilo je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, zamjenik, profesor Krešimir Pavelić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

to je najviše stručno tijelo koje se brine dakle za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. I u jednoj rečenici možemo reći da je Nacionalno vijeće vijeće koje raspravlja o pitanjima od važnosti za znanstvenu djelatnost i predlaže i predlaže donošenje mjera za njezino unapređenje. Nacionalno vijeće se u početku svojeg rada, a to je negdje 14. zapravo prosinac 2004. godine, suočio sa ogromnom količinom neriješenih predmeta. I zato se možda može učiniti iz ovog izvještaja da je, da se Nacionalno vijeće bavilo više sa tehničkim stvarima. Ono je moralo riješiti naprosto silu gomilu predmeta i po mojoj ocjeni mislim daje sada vrijeme da se ovoj, to se već događa, i u sljedećem periodu ono pozabavi strateškim pitanjima. Neću vas opterećivati sa brojkama jer ih imate u izvještaju, ali bih rekao da je održano do sada 15 sjednica od čega 3 sjednice sa, zajedno sa Nacionalnim vijeće za visoko obrazovanje, što govori o interakciji tih dvaju vijeća. I dosta toga što je već rečeno ja neću sad ponavljati. Silan je posao bio pred Vijećem. Moralo se imenovati 22 matična odbora, 48 znanstvenih polja, donijeti Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija, to je nešto novo u našoj znanstvenoj praksi, dakle to je nešto što ja mislim izuzetno korisno. I naravno usvojiti 23 statuta znanstvenih i javnih instituta. Nacionalno vijeće se vrlo aktivno uključilo u široku akademsku raspravu oko znanstveno tehnologijske politike. I ono što je zanimljivo je da je Vijeće na svojoj 13. sjednici usvojilo dugoročne i kratkoročne prioritete razvoja znanosti i tehnologije za razdoblje do 2010. godine. I koji su sad to dugoročni prioriteti? Temeljna istraživanja potaknuta stjecajem novih znanja je naš glavni prioritet. Potom zaštita okoliša i gospodarenje okolišem, razvoj krškog područja, Jadransko more, obala i otoci. Poljoprivreda, biotehnologija, hrana, naravno zdravlje i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Nešto što je ukorak sa svijetom je nanotehnologija i novi materijali, konstrukcije i proizvodni procesi, energija, alternativni obnovljivi izbori energije, transport, sigurnost, društvene humanističke znanosti i ono što je jako važno hrvatski identitet. I jedan od naravno prioriteta je socijalna integracija odgoj i obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje o čemu je bilo govora i sada. A kratkoročni prioriteti koji će se i financirati od sljedeće godine su okoliš, zdravlje, energija i materijali, hrvatski identitet. Nacionalno vijeće je na 14. sjednici usvojilo pravila za prijavu znanstvenih programa i projekata. To je jedan ogroman posao koji nažalost nije išao onako kako smo mi htjeli i kako je ministarstvo htjelo. S jedne strane zbog nespremnosti akademske zajednice. s druge strane zbog enormnog broja recenzenata, 9 tisuća i nešto recenzenata je imenovano. Međutim ono što je novitet u svemu tome je da smo međunarodne projekte zapravo, da smo projekte stavili na jedan međunarodni nivo, dakle uz domaće recenzente polovica recenzenata je imenovana iz inozemstva. Nacionalno vijeće također je dalo u javnost svoj rad. Otvorilo je web stranicu na kojoj se može transparentno vidjeti kako to Vijeće radi, šta se događa na njemu. ono što je vrlo važno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije. Nacionalno vijeće je dalo podršku tom memorandumu. Naime, znate da je Republika Hrvatska postala članica 6. Okvirnog programa, F6, koja je dakle na europskoj razini predstavljala glavni i okvirni program u području znanosti. I ono što je iznenađujuće, vjerojatno ste čuli od ministra, da je Hrvatska imala fenomenalan uspjeh u tim programima. Samo institut "Ruđer Bošković" je povukao više novaca nego što je cijela država dala u F6 programe. Zašto to govorim? Zato jer je, dakle Hrvatska je daleko najbolje odigrala ovdje od svih zemlja u tranziciji, čak i članica naravno Europske unije, što govori zapravo da mi imamo potencijal u znanosti i da ga treba još više poticati što će biti naravno i jedan od glavnih ciljeva nacionalnog vijeća. Istodobno treba istaknuti da je nacionalno vijeće ostvarilo vrlo dobru suradnju ne samo sa ministarstvom matičnim nego i sa nacionalnim vijećem za visoko obrazovanjem, rektorskim zborom, sveučilištima i njihovim sastavnicama te naravno sa znanstvenim institutima. Ono što mi se čini važno spomenuti o ovom vijeću, to je ogroman posao koji predstoji … instituta zato jer Hrvatska ima neznam koliko 26 instituta. Jedan broj tih instituta zapravo ne bi trebao nositi naziv javnog instituta i to je ono što će se sigurno sada morati u tom procesu valorizacije evaluacije riješiti. Osnovni cilj zapravo našeg rada u početku na žalost rekao sam, više bio tehničke prirode je bilo donijeti podzakonske akte od poslovnika, pravilnika u znanstvenim nekim područjima, poljima, granama itd. to možete u prilogu vidjeti, ja neću na to gubiti vrijeme. Ja bih možda samo nekoliko još rečenica rekao o ciljevima tog našeg nacionalnog vijeća. Jedan od važnih ciljeva je utvrđivanje postojeće situacije znanstvenih organizacija, tu ima dosta problema. Pristupanje vrednovanju dakle tih institucija, projekata i programa znanstvenog potencijala Hrvatske, zatim također opreme i razvoja, cjelokupnog razvoja institucija. Nacionalno vijeće za znanost u svom radu se opredijelilo i to je važno spomenuti, za razvoj sustava znanosti koji se temelji na načelima izvrsnosti i zato ti međunarodni kriteriji koje mi naročito zastupamo, izvrsnost treba graditi kroz uspješne pojedince, istraživačke timove u Republici Hrvatskoj i kroz suradnju s našim afirmiranim znanstvenicima u inozemstvu. Također nacionalno vijeće nastoji podržati istraživačke aktivnosti u strateškim područjima koji imaju za cilj uspostavljanje suradnje znanstveno profiliranje institucija, posebice javnih i znanstvenih instituta sveučilišta te regionalno profiliranje. Naime jedan od problema hrvatske znanosti do sada je bio da je znanost koncentrirana u jednom jedinom središtu, to je Zagreb. Mislim da se tu stvari dosta mijenjaju i vrlo je važno dispergirati znanost po cijeloj državi. Snažno se podržava uključivanje Republike Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u program europske zaklade … Od ove godine ja sam postao jedan od članova … te institucije i mislim da je tu velika šansa Hrvatske što pokazuje ovaj uspjeh u tim projektima. Ja ću samo jednu stvar spomenuti. Sektor znanosti u Europskoj uniji, dakle F7 projekti planiraju investirati od sljedeće godine 57 čini mi se milijardi eura. 57 milijardi eura će biti težak sektor znanosti i sada možete vidjeti koliko je to važan zapravo strateški zadatak za nas, što više se uključiti i povratiti, ne samo povratiti nego i premašiti sredstva koja smo dali u te projekte. Vijeće također ocjenjuje da je, stajat će i dalje dakle na stanovištu da, nastavit će na radu i stvaranju kvalitetnog sustava znanosti koji će se moći svrstati među bolje u Europi. Ja ću završiti ovo izlaganje sa jednim podatkom koji je objavila jedna od najuglednijih svjetskih organizacija znanstvenih, to je "Embo" koja je prošle godine objavila da je Hrvatska znanost, odnosno to je područje dakle prirodnih znanosti live siences. 140% produktivnija u zadnjih i spada među zemlje koje imaju najveći porast u znanstvenoj produktivnosti u svijetu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir

je kasno, ali razgovaramo o vrlo važnoj temi i dozvolite mi nekoliko minuta. Ono što želim na početku posebno naglasiti danas kada govorimo o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost, na neki način direktno ili indirektno govorimo i o onome što se danas sve češće naziva Hrvatska društvo utemeljeno na znanju i to je važno istaknuti. To je strateški cilj ove Vlade i to kao takvo treba prepoznati i to ima smisla, to treba naglašavati. Jer prepoznavanje strateškog cilja znači dobivanje političke potpore i stvaranje svih uvjeta kako bi se taj strateški cilj mogao ostvariti i mislim da je dobro da u svakoj prilici i na svakom mjestu se ističe Hrvatska društvo utemeljeno na znanju. Jer to je ono čemu težimo, to je naš zajednički interes i to je program ove Vlade, zaslužuje svaku potporu i svaki dobar strateški cilj zaslužuje marketing jer dobre ideje, dobri projekti važni su da budu prepoznati i na široj javnoj sceni. Zašto? Iz jednostavnog razloga neću govoriti o mnogim drugim, ali onaj najjednostavniji, najvažniji, uspješnost u globalnoj svjetskoj ekonomiji proporcionalna je razini obrazovanosti jednog društva, jedne države, jednog naroda i to treba naglašavati i zbog toga treba činiti sve kako bi taj strateški cilj Hrvatske države, strateški cilj ove Vlade zaista mogli i ostvariti. No, međutim, isto tako ono što je prof. Pavelić naglasio, uspjeh je također proporcionalan ne samo razini obrazovanja u prosjeku nego ono što je važno i posebno potrebno istaknuti, on je proporcionalan broju inovativnih, kreativnih, izvrsnih pojedinaca. I na tome treba inzistirati jer bez takvih ljudi nema promjena, nema inovacija, nema bolje pozicije hrvatske znanosti u okviru Europe, ali i šire. I evo, toliko možda samo par uvodnih rečenica. Osvrnuo bi se kratko na Izvješće. Nacionalno vijeće, kao što ste istaknuli, je najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti iz sustava znanosti u Republici Hrvatskoj i to je, ja bi rekao, vrlo velika odgovornost i jedan vrlo kompleksan posao u smislu različitih nadležnosti i odgovornosti kao što je donošenje mjera za unaprjeđenje znanstvene djelatnosti, vrednovanje znanstvenih organizacija, nadziranje kvalitete znanstvenih organizacija, itd. I u tom smislu nadamo se svakako da u idućim izvješćima idućih godina o tome će biti više riječi jer nažalost u ovom Izvješću o tome nije bilo, iz opravdanih i objektivnih razloga, više govoreno. Jer u principu nažalost Nacionalno vijeće kao da se startalo raditi pred nekoliko godina jer diskontinuitet, prekid rada ovakve važne institucije je nedopustiv, no on se ipak, vjerovali ili ne dogodio. Nešto o anketama, nešto o razmišljanjima znanosti, znanstvenika. Kad je u pitanju Strategija znanosti Republike Hrvatske, o tome ste nešto pisali i u vašem Izvješću. Rezultati ankete upućuju da 93% anketiranih znanstvenika smatra da je potrebno definirati prioritete od nacionalnog interesa, To posebno naglašavam. To zaslužuje posebnu pažnju, to zaslužuje, ja bi rekao, dopunske rasprave i u Hrvatskom saboru. 63% znanstvenika smatra da bi Strategija znanosti trebala sadržavati najviše 5 znanstvenih prioriteta. Mislim da to nije u nikakvoj kontradikciji s onim prethodnim. Bitnim znanstvenim prioritetima smatraju se temeljna istraživanja. Istraživanja s područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih znanosti, ekologije, itd. Rekao bih da možda nije u dovoljnoj mjeri naglašena primijenjena primijenjena znanost, ona koja uspostavlja snažne veze između gospodarstva, znanosti i to je naš interes iz niza razloga. Ne bi ga analizirao jer itekako kad govorimo o nekim važnim indikatorima razvijenosti jedne države onda govorimo ne samo o nezaposlenosti ili zaposlenosti nego govorimo o strukturi onih koji su zaposleni i o njihovom obrazovanju, njihovim sposobnostima da generiraju dodanu vrijednost u društvu utemeljenom na znanju. da je itekako važno, a nadam se da će i predsjednik Hrvatskog sabora to poduprijeti iduće godine, kad budemo razgovarali i o Strategiji znanosti Republike Hrvatske da pored znanstvenika itekako je važno i korisno čuti i razmišljanje Hrvatskog sabora i političara, ali evo. Ne bi to dodatno objašnjavao. Mislim da to na neki način nije nevažno i nije redundantno u odnosu na sve ono što se radi. I evo, u vašem zaključnom osvrtu ja bi rekao nekoliko riječi za koje se nadam da ćete ih uvažiti i da ćemo o njima nešto više čuti u vašem izvješću za godinu dana ili nešto manje. Struktura hrvatske znanosti to je svakako nešto što zaslužuje posebnu pažnju, ali ne struktura hrvatske znanosti kao deklarativni interes profesora, doktora, magistara nego kao nešto što ima svoje reference u objavljenim međunarodno priznatim časopisima. Ne onim koji se ovdje izdaju zato da bi neki koji na drugi način ne mogu biti izabrani utemeljuju časopise i onda u njima objavljuju radove. Znači, struktura hrvatske znanosti na jedan profesionalan, konkretan, rigorozan način. Konkurentnost hrvatske znanosti, to je isto tako jedna mjera koja bi mogla biti korisna i važna. Konkurentnost ili usporedba hrvatske znanosti i u strukturnom smislu i u kvalitativnom smislu s našim susjedima, Slovenijom, zašto ne, Mađarskom i mnogim drugim državama. U našem bližem susjedstvu. Jer to je jako važno zbog dugoročnog pozicioniranja hrvatskog gospodarstva u okviru ovih regionalnih integracija, suradnje, itd. Isto tako mjera povezanosti, znanosti gospodarstva može dobiti, ja se nadam svakako, mnogo objektivnije indikatore osim onoga što je važno deklarirati kao naš cilj. Istraživanje vrijednosti hrvatskog znanstvenog kapitala i neke druge ideje mogu biti u svakom slučaju obogaćenje za izvješće u narednoj godini. što ste vi rekli, iz sveg toga što stoji u ovom Izvješću, iz sveg toga što radi hrvatska Vlada, posebno Ministarstvo znanosti na čelu s ministrom Primorcem, Klub HDZ-a podupire ovo Izvješće. Ono je dobro, ono je korisno i nije nikakvo pretjerivanje reći da danas ne samo zbog potpore hrvatske Vlade, osobno i premijera, nego i zbog vrlo kvalitetnog, energičnog rada hrvatskog ministra znanosti, danas se u Hrvatskoj stvaraju infrastrukturne pretpostavke koje su itekako važne kako bi i taj proces transformacije Republike Hrvatske u društvo znanja imao dobre temelje. I zbog toga zaključujem, očekujemo dogodine još bolje i kvalitetnije korisno izvješće. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub HNS-a, poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. Hvala. Evo najprije 2 formalne primjedbe. Bilo bi dobro, ja nisam čuo zašto ovdje nije predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost. Ako ste to rekli ispričavam se, ako niste, bilo bi u redu da čelna osoba tako važnoga tijela se obrati najvišem predstavničkom i političkom tijelu u Republici Hrvatskoj, pa bilo bi dobro čuti zašto to nije slučaj. Ako ste rekli to, ja se ispričavam ponovo. I drugo, napravili ste jedan tehnički propust, netočnost. Vi ste rekli kako sredstva za rad Nacionalnog vijeća osigurava ministar znanosti, obrazovanja i športa. Vi ste tijelo ovoga Sabora. Sredstva za rad Nacionalnog vijeća osiguravaju građani Republike Hrvatske, a konačnu odluku o tim sredstvima, pa onda se može reći da ih osigurava, donosi Hrvatski sabor, a ne ministar znanosti, obrazovanja i športa. Dakle, i ovo tijelo je kao i tijelo o kojem smo malo prije govorili je zapravo u ovom obliku sa novim zakonom, sa novim ovlastima osnovano tek krajem 2004. godine. Ovo je njegovo prvo Izvješće i kako nije bilo prisiljeno naglo ući u proces jer tamo je proces reforme visokog obrazovanja počeo pa je Nacionalno vijeće silom prilika moralo ući u taj proces, ovo tijelo nije jer takav nekakav dinamičan proces reforme znanosti ne postoji, ne traje u Hrvatskoj pa se ovo tijelo, Nacionalno vijeće za znanost moglo komotnije posvetiti ovim tehničkim pretpostavkama i ono se zapravo uglavnom bavilo kao što je i gospodin Pavelić rekao tim tehničkim pretpostavkama pretpostavkama pa je njihovo Izvješće vrlo šturo, vrlo formalno. Oni su se uglavnom bavili imenovanjima, potvrđivanjima, donošenjima pravilnika, a imali su dakle komociju, potrebnu komociju, to ne govorim u negativnom smislu, da sudjeluju u raspravama drago mi je da će plod i rada ovoga Nacionalnog vijeća za znanost biti skorašnja, kolega Ćosić kaže iduće godine, drago mi je to čuti, ta informacija nije ovdje u Izvješću, na dnevni red Hrvatskog sabora doći Strategija razvoja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj. To je vrlo važno, jer bez toga ne možemo ni očekivati da se postigne jedan od najvažnijih ciljeva, a to je povezivanje znanosti i gospodarstva. To je stara boljka, o tome se priča već 50 ako ne i više godina, stalno se o tome govori kako bi to trebalo učiniti, a stalno se konstatira da ta stvarna, kvalitetna veza ne postoji. Ja očekujem naravno da će donošenje Strategije razvoja znanosti i tehnologije respektirati i tu činjenicu, da znanost bude orijentirana prema stvarnome životu i doprinosi dakle stvarnome životu, proizvodnji, gospodarskom životu itd. Tome će vjerojatno doprinijeti i činjenica da smo se uključili u FP6 …/Govornik se ne razumije./… program 6 Europske unije, jednako tako da smo postali članovi European Science Fondation što svakako će nas na neki način usmjeriti i ta naša Strategija kao što piše i ovdje u Izvješću će biti u tom smjeru, dakle mora biti usklađena, trebala bi biti usklađena dakle sa tim temeljnim smjernicama europskih znanstvenih i istraživačkih procesa i napora. No, ono što je naš temeljni problem, ja ću to ponoviti, dakle ono što se ticalo ukupnog proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tiče se i onoga dijela proračuna koji odlazi za znanost, za znanstveno-istraživački rad. I taj dio proračuna se godinama ne ne povećava. Ove godine ne povećava se dovoljno brzo da bi postigli cilj da po tim ulaganjima dođemo u nekakav prosjek Europa, zemalja Europske, zapadne Europe ili Europske unije. Mi smo daleko od toga po ulaganjima u znanost smo daleko od toga prosjeka i ako hoćemo postići taj prosjek, onda bi naše ulaganje trebalo biti puno više povećanje našeg proračuna puno veće nego što je to bilo proteklih godina, a da ovu godinu 2006. ne spominjem jer je udio proračuna Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa uključujući i njegov dio za znanost u ukupnom proračunu manji nego što je bio prethodne godine. Došlo je dakle do njegovog apsolutnog nominalnog povećanja, ali pada u udjelu ukupnoga proračuna Republike Hrvatske. Prema tome, to je nešto na koji mi sada sjajno postavimo ciljeve, sve da donesemo najbolju strategiju, nećemo moći postići. Tu će nam naravno nešto malo pomoći ovi europski programi, osobito izdašan program FP6, ali naravno nije to temeljni cilj. Temeljni cilj je da Republika Hrvatska, znanost, razvoj znanosti postavi kao svoje temeljno određenje. U tom smislu treba prihvatiti naravno ovo Izvješće jer je to prvo Izvješće, stvorene su formalne pretpostavke za rad Nacionalnog vijeća za znanost, ali puno će biti značajnije ono što je zapisano kao program rada Vijeća za 2006. godinu, odnosno Izvješće za 2006. godinu, a to je vrednovanje znanstvenih institucija, znanstveno-istraživačkih projekata, znanstvenog potencijala opreme i cjelokupnog razvoja institucija u odnosu na potrebe društva. To je zaista veliki posao, zahtijevan posao i taj posao i to Izvješće će trebati osobito, sa osobitom pozornošću pratiti, a ovo Izvješće u ovom času dakle kao nekakav prvi korak, prvo obraćanje parlamentarnog tijela samome Parlamentu kao postavljanje temelja za njegov stvarni sadržajni rad Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke prihvaća. Hvala lijepo. Hvala. Za klub SDP-a poštovani zastupnik Antun Vujić, izvolite.

Žao mi je da samo ovom prilikom nego i na Odboru kada je trebalo raspravljati o ovom Izvješću nije bila gospođa predsjednica Vijeća pa je sada pitanje budući da ste već imali neke tako kažem korekcije u izborima članova Vijeća, da li ona može dolaziti na sjednice ili ne može dolaziti na sjednice. Mislim da teško da može predsjednik Nacionalnog vijeća imati neki drugi posao važniji u trenutku kada se podnosi izvještaj Saboru. Moram također istaknuti da je ovo, nije u pitanju ovo što ovdje unutra piše nego je u pitanju ono što ne piše. Mi se možemo složiti sa svim vašim pravilnicima čak i sa ovom razdiobom struka, područja, polja itd., načinu načinu rada matičnih i recenzentima itd., to uopće nije sporno. Ali mi nemamo jednu rečenicu koja bi govorila o tome u kojem je položaju momentalno znanost u Hrvatskoj. Nemamo jednu jedinu rečenicu. A položaj je strašan. Nekada smo imali snažne ustanove, institute kao što su bili Pliva, kao što je bio Končar, bilo je i drugih. Imali smo poduzeća koja su djelovala objedinjavanje i znanstvena istraživanja i istodobno davali ogromne ekonomske efekte, tipa Geotehnike ili ne znam koga. Toga više ništa od toga nema. Ne znam kako se možemo nadati da ćemo mislim ne znam kako dobrim valjda izvještajima itd. postići to da mislim, da ćemo imati znanstveni sustav koji će se moći svrstati među bolje u Europi. Kada? Od koje pretpostavke? Čuli smo kolegu Radoša. On je baratao nekim podacima otprilike koliki je omjer kvalificiranih osoba, odnosno visoko obrazovanih ili stručnih osoba u Finskoj ili mogli smo govoriti o Irskoj, vrlo često se govori o tome kako bi trebalo slijediti finski ili irski primjer. To su nonsensi. Nema elementarne pretpostavke za to. Neću govoriti o drugim pretpostavkama ovdje …/Govornik se ne razumije./… znanost u pitanju, neću govoriti o tome kakvo je sudstvo, neću govoriti o tome kakvo je školstvo ono drugo koje ide isto iza ovoga itd., ali molim vas mi ne možemo ozbiljno razgovarati o ovoj temi, a da ne počnemo sa provom rečenicom, a prva rečenica traži nalaz ocjenu stanja u kojem je momentalno znanost. Ona nije pozitivna to znamo svi i to znamo svi ne na način da bi sada to kao polemički govorili ova stranka onoj stranci ili ne znam šta, tu su se dogodili procesi koji nisu pogodovali razvitku znanosti i bez obzira što na pojedinim područjima možemo imati sjajne znanstvenike koji će se i u međunarodnim krugovima učiniti mislim sjajne poteze, evo i sad smo nedavno im pomogli, svjedočiti možda jednome takvome možda, ja to ne znam, nisam stručan za to područje, ukupno to neće značiti ono šta smatramo da je ljudski kapital kao glavni faktor razvitka u tom ljudskom kapitalu je ta znanost i obrazovanje maloprije što smo rekli ono najvažnije. Ja ne mislim da je to moguće napraviti niti kroz Nacionalno vijeće to je meni sasvim jasno, to je moguće napraviti samo na ovaj način, a to je da neka određena Vlada od premijera pa nadalje kaže, a sada ćemo ne napisati dobru strategiju, to je najmanje važno, a nije niti teško. Dosta dobru strategiju mogu u par poslijepodneva napisati par obrazovanih ljudi koji znaju materije, nego kakva će biti naša strateška politika da vratimo, sad govorim metaforički končare da vratimo Plive, da vratimo ono po čemu smo mi nekada bili poznati da baš mi Hrvatska, Zagreb Hrvatska, Zagreb ne drugi krajevi onda. To se tako ne može. A da se to tako ne može još ću vam posvjedočiti sa jednim karakterističnim lapsusom koji zapravo govori o tome na koji način možda shvaćamo neke stvari Na jednom mjestu, oprostite, na jednom mjestu se kaže ovako autonomija Nacionalnog vijeća za znanost, kaže se autonomija Nacionalnog vijeća temelji se na načinu izbora članova Vijeća, članovi su birani itd., Ovo je jedino gdje nema autonomije znanosti jer način kako se biraju ovi članovi Vijeća nemaju nikakve veze sa znanstvenom autonomijom. Oni se na prijedlog Vlade biraju tako da ih bira Sabor. Ovdje je trebalo razraditi supsidijaran način organizacije znanstvene zajednice onako kako je to i to se zna da otprilike ti modeli se dobro poznaju kako je to u jednoj Danskoj, Nizozemskoj i drugdje na koji način se može osigurati da izvrsni sude o izvrsnosti, a ne tijela koja će biti postavljena koja mogu pomoći, da se razumijemo ovo nije kritika same ideje Nacionalnoga vijeća premda iskreno ću reći vidimo da smo dvije godine i bili bez njega, a sad ga imamo godinu dana i sada dakle u 7. mjesecu, pardon u 9. mjesecu, ne ovo je već 10. raspravljamo mislim izvještaj od onoga prosinca do prosinca prošle godine. Ja vam želim mnogo sreće u radu za idući puta, ali ja mislim da ćemo više učiniti ako kao klub SDP-a kažemo da ne možemo podržati ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Dražen Vikić Topić. Izvolite. **Vikić Topić, poštovane gospođe zastupnice, gospoda zastupnici. Već je kasno, ali mislim da je dobro ipak što smo ipak malo neke stvari prodiskutirali i ja ću nastojati biti što kraći. Bez obzira mnoge stvari koje ste rekli se ne odnose na ovo izvješće koje na neki način inicijalno je izvješće od 2004. do 2005. Ja vam moram par stvari spomenuti npr. da je na 13. sjednici tog Nacionalnog vijeća 25.10. prošle godine donesena niz vrlo dobrih mjera koje su naravno u suglasju sa mjerama koje okolne mjere donose Finska, a to je prva je bila da se potpuno izjednačavaju temeljna i aplikativna istraživanja i da je samo ono što će ih razlikovati izvrsnost. To je 1. točka. Ponovo je u sljedećoj točci odlučeno da će se samo podržavati izvrsni projekti, znači bilo aplikativno, bilo temeljni. U sljedećoj točki je rečeno da se moraju donesti prioriteti o čemu je prof. Pavelić i govorio. To je isto bila jedna velika rasprava i vi znate, pretpostavljate da je moglo biti puno prioriteta. Na koncu smo ipak se uspjeli dogovoriti da je napravljeno 9 dugoročnih prioriteta koji su u dobroj mjeri usaglašeni sa …/Govornik se ne razumije./… sa okvirnim programom, u smislu da je puno aplikacija spomenuto s tim naravno da su recimo izostavljena neka istraživanja tipa ne znam istraživanja svemira i slično dodana su istraživanja koja su od nacionalnog interesa kao što je Jadransko more, onečišćenje vode i rijeka, to je ubačeno. Znači i to je naglašeno da se donesu prioriteti, da prvo budu nacionalni prioriteti, a onda da budu i europski usklađeni. To očito nije dovoljno u ovom izvještaju naglašeno i to će vjerojatno ići za sljedeći izvještaj. Zašto? Zato jer je sa 9.1.2006. su krenuli novi ciklus projekata i programa i koji su upravo bili usmjereni na temelju ovog što je Nacionalno vijeće donijelo. Ono što je možda još ključno slažem se s ovom konstatacijom o strategijama politikama, ali de facto facto 5.5. ove godine je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta donijela znanstvenu tehnologijsku politiku RH od 2006. do 2010. na dokumentu od 27 stranica. Znači to nije strateški dokument, to je …/Govornik se ne razumije./… što kažu vani. Mi nemamo dobar hrvatski izraz. Znači to je operativni plan kako provesti one strateške ideje jel mi zaista imamo jedan cijeli niz solidnih strateških dokumenata. Jedan od ključnih dokumenata je bio strateški tu u Hrvatskoj u 21. stoljeću iz 2003., jedan, koristili smo i od HAZU dokumente i od Nacionalnog vijeća za konkurentnost i napravili smo jedan zapravo operativni plan kako našu znanost uznaprijediti. Kažem jedan kratki dokument sa uputama s tim da se sada …/Govornik se ne razumije./… pojedini akcijski planovi kao što je onaj recimo povećanje udjela privatnog vlasništva u istraživanja, jer vi znate da je najnoviji rezultat koji imamo od Eurostata je da je 1,25% 1,25% BDP-a se ulaže u Hrvatskoj u znanost i istraživanje, od toga 0,9 dolazi iz budžeta, a samo 0,35 dolazi iz privatnog sektora industrije. Ovih 0,9 iz budžeta je zapravo vrlo blizu one lisabonske strategije koja kaže da 3% 1% mora doći od budžeta, a 2% iz ovih drugih sektora. Znači recimo budžet tu smo blizu, ovaj sektor sad jedan cijeli niz mjera za motivaciju kao što je uvaženi zastupnik Vulić spomenuo za stimulaciju ovih istraživačkih instituta kao što su recimo "Pliva", u INA-i, Kromosi kako bi oni više učestvovali u tome. Znači zapravo mnoge stvari koje ste spomenuli se rade, samo ne u ovom izvješću, a zapravo zašto ovo Izvješće je šturo. Ja se slažem, ono nema nikakvih strateških nekih konstatacija i slično. Pa gledajte zato jer prije toga je Vijeće je zapravo koje se zvalo, to je se zvalo Nacionalno znanstveno vijeće je prestalo raditi. Ja sam tu zapisao 18.10.2001. I de facto smo mi imali 2002. i 2003. bez rada tog vijeća. Počelo se, početkom 2004. su počeli se predlagati

Mislim gledajte, te poslove se treba napravit. Ti statuti, ti pravilnici, to su tehnikalije, ali to je bila preduvjet da se uopće može krenuti u jedan ozbiljan rad, A sada, pazite sada već kraj godine, sada se već jako odmaklo, kažem vam. Samo još da spomenem tu znanstvenu tehnologijsku politiku. Ona je prošla kroz akademsku zajednicu, kroz industrijski institute, prihvatilo ju je nacionalno vijeće početkom travnja. Svjetska banka je poduprla sa svojim recezentima krajem travnja i Vlada je prihvatila 05. svibnja ove godine. Evo sad najljepše zahvaljujem, ne bi više dužio. Hvala. Zamjenik predsjednika nacionalnog vijeća profesor Pavelić, izvolite. **Pavelić, Krešimir** Hvala lijepa. Dozvolite mi samo dvije rečenice. Meni je kao članu nacionalnog vijeća, ispričavam se prije svega što sam zaboravio reći da je predsjednica nacionalnog vijeća na službenom putu, da je jedan značajan dio sjednica bila bolesna i ja sam je mijenjao premda zakonom nije propisana funkcija zamjenika predsjednika. Mislim da će biti u ovoj izmjeni. Međutim, želio bih reći da su mi izuzetno korisne bile vaše sugestije, sve tri sugestije. Ja sam ih pomno ja mislim da će upravo one biti i temelj zapravo rada nacionalnog vijeća i da ćemo se kao što je državni tajnik rekao, oslobodit ovih tehnikalija koje su morale biti nažalost napravljene, jer dvije, tri godine skoro to to vijeće nije funkcioniralo i da ćemo se sad posvetiti strateškim pitanjima. Evo ja vam mogu samo obećati da ću inicirati te rasprave tokom i ove godine. One su već počele ozbiljno. I da ovo što ste zapravo uvaženi zastupnik Vujić rekli, zapravo će to biti temelj ovog izvještaja jer su pred nama i evaloacije instituta i projekti